na glasovanje Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o željeznici.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 Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti dodatno prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gospodin Branimir Jerneić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici. Prijedlog Izmjena i dopuna zakona o željeznici koji predlaže Vlada Republike Hrvatske mijenja se osnovni Zakon o željeznici koji je usvojen 2003. godine a stupio je na snagu 1. siječnja 2006. godine. Zakonom o željeznici učinjeni su prvi pomaci u otvaranju i liberalizaciji tržišta željezničkih usluga ali i usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. Nakon stupanja na snagu Zakona o željeznici 2006. godine, načinjen je i jedan veći niz usklađivanja organizacijske strukture željeznicama sa smjernicama Europske unije. Do izmjena i dopuna ovoga zakona došlo je sukladno predpristupnim aktivnostima Republike Hrvatske u dijelu poglavlja 14. Prometna politika gdje se zajedno sa sugestijama predstavnika Europske komisije došlo do ovog zakonskog rješenja. Ovaj tekst predstavlja daljnji pomak u procesu prilagodbe rođenja željeznice a njegovim donošenjem redefinirati će se i dodatno uskladiti odredbe važećeg zakona sa sekundarnim propisima Europske unije. Prije svega dati će se veća neovisnost upravitelju infrastrukture i njegovim osnovnim funkcijama, pristupu infrastrukturi i naplati trase koja je obavljena na tržištu od ostalih željezničkih prijevoznika i prijevozničkih djelatnosti. Time će se doprinijeti otvorenijem i nediskriminirajućem pristupu tržištu željezničkim usluga, već će se omogućiti pristup stranim željezničkim operaterima na mrežu infrastrukture Republike Hrvatske no tek po ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Moram napomenuti da je Republika Hrvatska u procesu pretpristupnih pregovora istakla pregovaračko svoje, pregovaračko stajalište gdje traži da se do 2012. godine ne liberalizira u potpunosti prijevoz teretnih, obavljanje teretnog prijevoza na mreži infrastrukture. Ovim izmjenama i dopunama zakona dodatno će se Zakon o željeznici uskladiti sa odredbama Zakona o koncesijama koji je stupio na snagu u siječnju 2009. godine te će se detaljnije urediti pitanje usluga od općeg gospodarskog interesa, dakle putničkog prijevoza i uskladit će se sa odgovarajućim odredbama i propisima koji reguliraju područje i pitanje državnih potpora. Na kraju, ovim zakonom će se u cilju olakšavanja primjene i jednoobraznosti uskladiti određeni pojmovi propisani Zakonom o željeznici sa pojmovima propisanim u Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu. prihvaćaju se amandmani koje je na ovaj tekst prijedloga izmjena i dopuna zakona podnio saborski Odbor za zakonodavstvo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne.

Hrvatske demokratske zajednice podržat će se izmjene i dopune Zakona o željeznici. I ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije, ali isto, s obzirom da je donijet novi Zakon o koncesijama i u tom dijelu ovaj prijedlog zakona trebalo je izvršiti usklađivanja sa odredbama Zakona o koncesijama. Važećim Zakonom o željeznici od 1. siječnja 2006. godine zapravo je otpočelo usklađivanje postojećeg zakonodavnog okvira s onim u Europskoj uniji te usklađivanje organizacijske strukture željeznice sa smjernicama Europske unije kojim se željeznički promet nastoji učiniti sposobnim za brže i efikasnije udovoljavanje zahtjevima europskog tržišta na području željeznica. Mi smo u Hrvatskom saboru usvojili temeljni dokument, a to je Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje 2008.-2012. godine koji određuje prioritete razvoja, izgradnje, modernizacije, obnove i funkcionalnosti željezničkog sustava. Već tu se uključuju temeljne postavke Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske gdje se uvažava proces usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa regulativom Europske unije, također i u međunarodnom čija je potpisnica Republika Hrvatska te razvojne planove transeuropske željezničke mreže na ovom području. Dakle, ne treba dvojiti koliko je strateški važan razvitak željezničke infrastrukture za Republiku Hrvatsku. Strategija razvitka željezničkog prometa temelji se na potrebi zadovoljavanja svekolikih prometnih zahtjeva pomorskoj orijentaciji. Evo i sada imamo Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove riječkog prometnog pravca što dakako držimo da je iznimno važno. Isto tako, važna je Strategija prostornog razvitka Republike Hrvatske kao i opredjeljenje o uključivanju u europske integracije. Predpristupne pregovore koje vodi Republika Hrvatska za ulazak u punopravno članstvo da bi se zatvorilo poglavlje 14, prema sugestijama predstavnika Europske komisije, potrebno je redefinirati neke od već ranije ugrađenih pravnih instituta te izvršiti dodatna usklađivanja odredbi s odredbama pravnih propisa Europske unije. Europska unija posvećuje veliku pozornost izgradnji i učinkovitosti tehnološki vrlo razvijene željezničke infrastrukture koja će se sastoji od transeuropske mreže željezničkih pruga za velike brzine i transeuropske mreže konvencionalnih pruga. Željezničke pruge koje pripadaju navedenoj željezničkoj mreži morat će se graditi i modernizirati na način da udovoljavaju u europskim tehničko-tehnološkim normama i propisima. Hrvatski prometni prostor već je uključen u mrežu paneuropskih koridora. 10 paneuropski koridor Salzburg-Solun, 5b i 5c Budimpešta-Rijeka i Budimpešta-Ploče, kao i 7. paneuropski koridor Rijeka-Dunav koji ima veliko značenje za razvoj željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj transformacije željezničkog prometa u Europskoj uniji je osposobljavanje željeznica za ravnopravno i konkurentno sudjelovanje na cjelovitom europskom tržištu, ali isto tako cilj razvitka željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj mora biti u funkciji održivog razvoja zemlje te njezinog uključivanja u zajedničko tržište Iz ovog proizlaze prioriteti u izgradnji i obnovi željezničke infrastrukture. S obzirom na vrijeme u kojem živimo, recesiju i sve druge probleme treba ulagati tamo i najprije tamo gdje će efekti biti najveći. Ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o željeznici nam donosi neovisnost osnovnih funkcija upravitelja infrastrukture od željezničkih prijevozničkih djelatnosti ugradnjom odgovarajućih odredbi, jer upravitelj infrastrukture kada bi bio i davatelj usluga prijevoza što neki traže ne samo da bi smo odstupili od prijedloga i sugestija Vijeća Europe, to bi bio i sukob interesa. Ugradnjom direktive Europske unije reguliramo raspodjelu kapaciteta željezničke infrastrukture i nametanje pristojbi za uporabu iste, usklađivanje pojmova upotrijebljenih u Zakonu o sigurnosti željezničkog prometa, usklađivanje instituta davanja koncesije sa Zakonom o koncesijama, usklađivanje odredbe zakona sa Zakonom o zaštiti tržišnog i odluke o objavljivanju pravila i potpori i potpori u prometu koja se odnosi na usluge od općeg gospodarskog interesa u željezničkom prometu. Da bi se osigurao nastavak procesa usklađivanja željezničkog sustava sa propisima Europske unije, a time i zatvaranje poglavlja 14 u predpristupnim pregovorima za ulazak u punopravno članstvo kao i osiguravanje uvjeta domaćem željezničkom sustavu za ravnopravno i konkurentno sudjelovanje na tržištu željezničkih usluga u klub HDZ-a će podržati donošenje ovog zakona po hitnom postupku. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na početku odmah da kažem da će Klub zastupnika SDP-a podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici kojim kao što je već i državni tajnik rekao se usklađuju u stvari sa i postojeći zakon i nadopunjuje sa situacijom kakva se očekuje da treba biti s obzirom da Hrvatska ulazi i ući će u narednim godinama u Europsku uniju. I normalno da moramo svoje zakonodavstvo i u ovom području tu prilagoditi. Ono što želimo isto tako jasno reći, pored toga da ćemo podržati zakon je da nismo zadovoljni kako se situacija odvija u Hrvatskim željeznicama i da nismo zadovoljni kako se aktualna vlast odnosi prema Hrvatskim željeznicama. Smatramo da Hrvatske željeznice i infrastruktura koja se u okviru Hrvatskih željeznica razvija se ne razvija dovoljno dobro, dovoljno brzo i da nema dovoljno investicija u te željeznice kako bi one sutra bile što konkurentnije na europskom tržištu. Ono što je vrlo bitno, a što je državni tajnik rekao ovim zakonom i od naredne godine se dopušta pristup stranim operaterima na naše područje, na područje Hrvatskih željeznica. I ono zbog čega smo mi jako zabrinuti smatramo da prilagođavanju toj situaciji Hrvatske željeznice ne pristupaju dovoljno ozbiljno i da Hrvatske željeznice rekao bih to tako slikovito unazad, u rikverc. tržište i s obzirom da će od sljedeće godine Hrvatske željeznice izgubiti monopol na pruge. Znači, rekli smo otprilike 33% željezničkog prometa iduće godine će morati ponuditi tržištu i smatramo da će Hrvatske željeznice u tom smislu biti nekonkurentne. Stranci će vrlo vjerojatno i već smo vidjeli ove godine prilikom dolaska i promotivne vožnje austrijskih željeznica od Zagreba do Vinkovaca biti zainteresirani za taj dio taj dio pruge pogotovo Zagreb Vinkovci i od mađarske granice do Rijeke. I smatramo da će vrlo vjerojatno time doprinijeti da nekonkuretniji, pogotovo HŽ Cargo odnosno specijalizirana tvrtka Hrvatskih željeznica za prijevoz roba biti u problemu i da je pitanje uopće kako će 2500 zaposlenih zaposlenih u HŽ Cargu i zadržati svoja radna mjesta. Mislimo da će situacija na tom području biti dobra ukoliko stranci dođu i onda od Hrvatskih željeznica otkupe tvrtku kako bi na kraju krajeva bili konkurentni. Ono što posebno treba naglasiti nema ulaganja u infrastrukturu i Odbor za promet, pomorstvo i veze je tražio izvješće. Kolega Rebić je spomenuo ovaj program koji smo donijeli do 2012. godine ne ide po planu kako smo ga planirali. Nema dovoljno ulaganja i traži se od ministarstva da nam da informaciju kako misle ostvariti ono što je ovaj Sabor tim programom zacrtao. Ali nema ulaganja niti u vagone i naš prosjek, prosječna starost naših vagona je 32 godine i bez dodatnih ulaganja i daljnjih ulaganja u te kapacitete nećemo biti konkurentni prema strancima koji će ući na naše tržište. Ali čega ima? Nema ulaganja rekli smo, ali ima netransparentnog i nenamjenskog trošenja novca u Hrvatskoj željeznici. Znači nema ulaganja u infrastrukturu, ali ima netransparentnog trošenja novca. Državna revizija je utvrdila da u Hrvatskim željeznicama od subvencija koje su ostvarene u 2007. godini čak polovica od milijardu i 300 milijuna kuna se troši ne na ulaganje u infrastrukturu što bi jedino po Zakonu o željeznicama trebalo biti, nego se troši transparentno na pokriće gubitaka koje te željeznice ostvaruju. I to je drugi veliki problem na kojem nam zamjera kako Svjetska banka, ali tako će i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja tu morati reagirati, jer to je nešto što je nedozvoljeno po europskim pravilima ponašanja. Isto tako, nema kažem ulaganja ali ima sumnje na kriminal. Evo, nedugo prije nekoliko mjeseci smo imali sumnju da je bivši direktor Hrvatskih željeznica dogovarao sa srpskim direktorom željeznica da se plati jedna usluga za 3 milijuna eura, da imamo primjer od prije isto tako godinu dana da je tvrtka, odnosno odgovorna osoba za međunarodni prijevoz na neki način uplata 10 i više milijuna eura u proteklom razdoblju oštetila Hrvatske željeznice i na taj način preko off shore prodala, pronevjerila veliki novac. I kada vidite da se takva situacija netransparentnosti i ne kontrole u Hrvatskim željeznicama odvija dešava se i to da čak evo i benzin svakodnevno nestaje, da se krade i na sitno. Ono što mi smatramo da se hrvatska Vlada mora postaviti ozbiljnije kako i prema ulaganju u infrastrukturu željezničku, tako i prema restrukturiranju firmi i stvaranju efikasnosti unutar holdinga HŽ-a i svih tvrtki kćeri koje unutar holdinga holdinga posluju. Apsolutno Hrvatske željeznice su u ovom trenutku postale mjesto gdje je najlakše zbrinuti politički određeni krug ljudi, ali na žalost nakon šta bivši direktor imali smo nekoliko smjena u zadnjih par godina ode cijela struktura ostaje. Da li tvrtka koja ostvaruje ili dio tih tvrtki unutar holdinga koji ostvaruju gubitak zaslužuju da imaju otprilike sada u HŽ-u oko 4 stotina menadžera svi sa primanjima 15, 20, 25000 kuna. Da li se Hrvatske željeznice sada koriste da bi se zadovoljio određeni krug stranačkih prijatelja ili da se na neki način Hrvatske željeznice postave efikasnije i pripreme za razdoblje koje će doći pred njih. Mi smatramo da ne i zato je Odbor za promet, pomorstvo i veze i zatražio isto tako od resornog ministarstva i od Hrvatskih željeznica da se vidi kako teče prilagodba i restrukturiranje tih firmi, da li su one dovoljno efikasne i spremne za tržišnu utakmicu kao što bi to trebalo biti. I na kraju samo da slikovito kažem kakvo je stavnje danas u hrvatskim željeznicama. Znači, hrvatske željeznice imaju 2976 kilometara i prosječna vožnja i brzina kojom se vlakovi kreću na hrvatskim željeznicama iznosi 50-60 Ima čak mjesta gdje se vozi i 20-ak kilometara. Govorimo o 21. stoljeću. Samo 122 kilometra hrvatskih željeznica su sposobne podnijeti brzinu od 140 kilometara koji je neki standard koji vrijedi na europskim željeznicama. Jedan podatak koji me fascinirao, po redu vožnje od Vinkovaca do Zagreba putujete između 3 i 3,5 sata. '90. godine po istom tom voznom redu ste putovali 2,5 sata. Pa zar je moguće da ovih 20 godina hrvatske samostalnosti nismo uspjeli, ne skratiti vrijeme puta, nego smo ga čak uspjeli za pola sata i povećati. S druge strane, taj put kao što smo rekli, pošto ćemo biti na tržištu cargo, odnosno prijevoza roba traje od Zagreba do Vinkovaca 5,5 sati. Komparacije radi, austrijske željeznice sada rade promotivnu turu za taj isti cargo put od Ljubljane do Istanbula koji će trajati 37 sati. Znači tu se vidi već komparacija koliko smo mi nespremni za tu utakmicu. I sad na kraju, naravno, rekao sam podržati ćemo ovaj zakon zbog toga što smatramo da je on nužan zbog toga jer se pridružujemo na neki način i u ovom području Europi, ali ozbiljno apeliramo i tražimo od hrvatske Vlade i odgovornih ljudi u hrvatskoj Vladi i u Hrvatskim željeznicama da se ozbiljno poradi na tom pitanju jer sljedeća godina kao i ova biti će borba za svako radno mjesto i ne možemo dopustiti da zbog neefikasnosti hrvatske Vlade, resornog ministarstva 2,5 tisuće ljudi u HŽ Cargu ostane bez posla jer njihovi menadžeri i njihovi vlasnici nisu sposobni osigurati da budu konkurentni na tržištu prijevoza roba. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o željeznici kojeg je donio Hrvatski sabor 2003. na svojoj 34. izvanrednoj sjednici, a koji se počeo primjenjivati 1. siječnja 2006. godine, učinjeni su dakle tim zakonom prvi koraci na putu usklađivanja postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira s onim u Europskoj uniji te usklađivanje organizacijske strukture željeznica sa smjernicama Europske unije, a kojem se željeznički promet nastoji učiniti sposobnim za brže i efikasnije udovoljavanje zahtjevima europskog tržišta u području željeznica. Ja ću isto tako na početku odmah reći da će zastupnici kluba HNS-a podržati izmjene i dopune ovog zakona, ali podcrtavam, kao što je podcrtao i moj prethodnik, problem je u primjeni ovog zakona i mnogih zakona koji se vežu na ovu problematiku. Dopustite da se osvrnem sa nekoliko riječi na mišljenje Svjetske banke. Ova naša država donijela je 1999. Strategiju prometnog razvitka u kojoj se zacrtalo da će 40% investicija ići u cestovni, po 25% u željeznički i pomorski, a ostalo u zračni promet i nove tehnologije. Nakon 10 godina dakle, danas 2009. imamo to da gotovo sve ide u izgradnju autocesta i subvencije Hrvatskim željeznicama, a to nije razvoj željezničkog prometa. No, budući je premijer Ivo Sanader s gradilišta Pelješkog mosta poručio kako Vlada ne misli prestati s investicijama u cestogradnju jer to ima pozitivne učinke na bruto društveni proizvod, zaposlenost i porezne prihode, čini se da svijest o zaokretu nije sazrjela na mjestima gdje se odlučuje o ovom pitanju. I u samim investicijama u cestogradnji griješimo po mom sudu jer razvijamo samo autoceste, a ne gradski i prigradski promet. I dopustite da sa nekoliko riječi spomenem situaciju u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Situacija kao i u mnogim drugim županijama nije blistava, nije dobra. Ja bih samo podsjetila Vladu i resorno ministarstvo na situaciju koja je bila 2006. godine. Naime, tada su predstavnici Hrvatskih željeznica bili u našem Zaboku. Riječ je o gospodinu Marijanu Klariću i izvršnom direktoru tada Zdenku Biliću koji su sa predstavnicima zabočke vlasti razgovarali o gradskom kolodvoru i današnjoj Kolodvorskoj ulici. I tada je bilo rečeno da će prva faza modernizacije pruge Zaprešić-Zabok podrazumijevati rekonstrukciju za brzinu od 120 kilometara To znači da će na nekim određenim dijelovima biti napravljene manje korekcije. Tada se reklo da one nisu velike, ali na nekim dijelovima idu van željezničkog pojasa pa će trebati napraviti izvlaštenja, odnosno riješiti imovinsko-pravne odnose. Također, rekonstruirat će se oni kolodvori koji su na toj pruzi kao što su Novi Dvori, Luka i Veliko Trgovišće te sva stajališta. Za kolodvor Zabok planiralo se tada posebna rekonstrukcija i kazalo se da će se raditi pothodnik. Reklo se da će se raditi otočni peroni duljine 250 metara i dva bočna perona po 80 metara. Gospodin Zdenko Bilić rekao je tada da modernizacija pruge Zaprešić-Zabok podrazumijeva i njezinu elektrifikaciju kao i izgradnju dva kolosijeka na cijeloj trasi. Gospodin Bilić je tada rekao da će se raditi etapno. I da se te 2006. rade i izrađuju projekti. Rečeno je elektrifikacija pruge do Zaboka u prvoj će fazi obuhvatiti samo jedan kolosijek, a tek kasnije će biti izgrađena dvokolosiječna pruga. Naime, procjene su pokazale da je jedan kolosijek dovoljan za trenutnu gustoću prometa, odnosno broj vlakova, rekao je tada gospodin Bilić, te izgradnju i elektrifikaciju i izgradnju drugog kolosijeka najavio za negdje 2010. Nije daleko i ja se toplo nadam da ćemo to dočekati. No, rečeno je pomalo obeshrabrujuća činjenica je da HŽ niti za prvu fazu modernizacije, još nema konkretnijih datuma, ali gospodin Bilić je vjerovao da bi rekonstrukcija Zabočkog kolodvora mogla početi na proljeće iduće godine, dakle 2007. a danas je 2009. Rečeno je tada imamo idejno rješenje, radi se Studija o utjecaju na okoliš i investicijske studije. Kada napravimo stručnu podjelu, a to znači da idejno rješenje moramo naklopiti na katastarski plan, te izraditi studije da ga prihvate nadležni uredi, tada se glavni projekt može relativno brzo napraviti za sam Zabočki kolodvor, rekao je gospodin Bilić, te dodao da će cjelokupna rekonstrukcija spomenute pruge i kolodvora koštati nešto manje od 400 milijuna kuna, te da bi mogla biti gotova kroz godinu, dvije naravno ako država odobri ta sredstva. Godina, dvije je prošla, malo ili gotovo ništa. Tada se spomenulo i ja ću ovdje ponoviti, da se u okviru nacionalnog programa izgradnje željezničke infrastrukture, tvrdili su tada predstavnici HŽ-a, Zagorje imati vrlo važnu ulogu. Doduše riječ je o planovima čija se realizacija najavljuje do futurističke 2030. godine. No, ako se ostvare od Zagreba će se preko Zaboka i Krapine vlakom moći otputovati sve do prekrasnog Beča. Pruga Zagreb-Beč podrazumijevat će između ostalog elektrifikaciju pruge do Krapine, ali i bušenje tunela kroz Strahinčica do Novog Golubovca. Živi bili, pa vidjeli. Hvala vam lijepa gospodo. Hvala. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada se steknu uvjeti.